Reč ima narodna poslanica Danijela Veljović.Izvolite.

i konstatuje se prestanak funkcije javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Kuršumliji zbog odlaska u penziju.Sve su ovo formalni, zakonom opravdani razlozi o kojima mogu da govorim isključivo na osnovu izveštaja dobijenih od strane Visokog saveta sudstva, odnosno Državnog veća tužilaca.I sudovi i tužilaštva su državni organi koji deluju u javnom, a ne u privatnom interesu.Osnovna uloga sudova je u primenjivanju zakona kako ne bi ostali mrtvo slovo na papiru, ali u podeli vlasti njihova uloga je i izvesna kontrola izvršne i zakonodavne vlasti time što Ustavni sud može ukinuti zakone i druge akte koji su neustavni.Sud je nezavisan i samostalan u svom radu, ali nezavisnost ne sme da znači neodgovornost.Pravilo

pravnici često volimo da citiramo Monteskjea, pa je tako on govorio o konceptu podele vlasti čiji je cilj da se spreči tiranija i očuva sloboda pojedinca tako što će jedna grana vlasti obuzdavati drugu.Svako drugu.Svako demokratski uređeno društvo ne podrazumeva samovolju pojedinca koju mu daje sloboda izbora, jer je ta sloboda upravo ograničena obavezama i odgovornošću koja je potrebna da bi zajednica funkcionisala i to je suština definicije vladavine prava o kojoj se tako puno govori u javnosti.Zakon o sudijama je taj koji garantuje nezavisnost sudije. Prema tom zakonu, sudija je nezavisan u postupanju i donošenju odluka i sudi i presuđuje isključivo na osnovu Ustava i zakona.Sudija zakona.Sudija ne sme biti politička ličnost, niti o sudijama treba govoriti kao političkim kandidatima, jer je njihova uloga da vode sudski postupak, poštujući procesna prava stranaka i obezbeđujući pravičnost je dužan da održi poverenje u svoju nezavisnost i nepristrasnost, gradeći svoj profesionalni integritet i autoritet.Efikasnost sudova u mnogome je narušena i prevelikim brojem predmeta kojim su sudovi prenatrpani. Ono na čemu treba raditi je svakako mehanizam za ubrzavanje trajanja sudskih postupaka i na ravnomernoj raspodeli predmeta svim sudovima u Srbiji.Uskoro Srbiji.Uskoro nas čeka i rasprava o predlogu za promenu Ustava u delu pravosuđa, za koji je Venecijanska komisija dala zeleno svetlo. Zapravo, suština nije samo u usklađivanju zakona sa evropskim standardima, kako bi se ispunila forma, već suština leži u tome da, koristeći primere dobre prakse u EU, zajedno radimo na jačanju svih institucija u državi, a time stvaramo jaku, stabilnu i ozbiljnu državu. Hvala.

predstavnici Visokog saveta sudstva, dame i gospodo narodni poslanici, na samom početku svog izlaganja, za svoju dužnost smatram da povodom prve tačke dnevnog reda, odnosno prestanka funkcije Osnovnom javnom tužiocu u Kuršumliji, gospodinu Ranku Maksimoviću, čestitam na navršenju radnog staža i odlasku u penziju.Što se tiče druge i treće tačke dnevnog reda, odnosno izbora sudija i predsednika sudova, ovo je već ko zna koja sednica Narodne skupštine koja je posvećena tim temama. Naime, više od 200 sudija je tokom poslednjih godinu dana stupilo na sudijsku dužnost, što znači da je značajno smanjen kadrovski deficit, koji je nesporno postojao, ali i dalje postoji u našem pravosuđu.Kada sam se pripremala za neku od privih sednica na kojima sam govorila na temu izbora sudija, naišla sam na podatak da našem sudstvu nedostaje negde oko 400 sudija. Sasvim sam sigurna da je to jedan od razloga, nedovoljne efikasnosti suđenja. I nove sudije će, pa nesporno, samim svojim učešćem u radu i preuzimanjem dela predmeta, doprineti tome da se sudski postupci brže odvijaju, a znam da je dugo trajanje postupaka jedan od osnovnih prigovora koji građani ističu na rad sudova.Ali, isto tako, znam da se ponekad, retko, ali se ističe i prigovor deficita dostojanstva, deficita odvažnosti, deficita stručnosti u srpskom sudstvu. To je retko, ali smo svi svesni da takvi problemi postoje i njih ćemo rešiti samo ukoliko, dokle god je to u našoj nadležnosti, na mesta sudija i na mesta predsednika sudova budemo birali ljudi koji su tim funkcijama zapravo dorasli

uvek koristim blage reči, ali to ne znači da nemam jake argumente i još jaču želju da Srbija bude pravna država, država časnih sudija i poštenog naroda, u kojoj je nepoštovanje zakona put do kazne, a ne put do lagodnog života,

kao socijalista želim da Srbija bude zemlja najboljih šansi, koje se pružaju najboljima, a ne, kako nekada deluje, da najbolje prolaze oni najgori, dok najbolji odlaze da budu najbolji negde drugde.Zato se svi zajedno moramo boriti za socijalno pravedno društvo, koje podstiče prave vrednosti i podržava prave ljude. Ja znam da je to teško dostižno, ali meni, sa ovog mesta, kao narodnom poslaniku, ne sme da bude teško da ukažem na ono što bi trebalo da predstavlja sistem vrednosti u našoj zemlji. Posebno kada je reč o pravosuđu, besna sam što ceo život slušam, kako je nekada bilo bolje, kako je nekada bilo ugledno naše pravosuđe, kako je nekada sudija bio gospodin. Pa, zašto to više nije i zašto ne bi opet bio?Ja mislim da bi bio kada bi svaki nosilac pravosudne funkcije bio svestan značaja svog posla i visine svog položaja, kada bi u svakom momentu na umu imao svoju obavezu vrsnog poznavanja zakona, njegove slepe i dosledne primene, ali obaveze jednog uspravnog i dostojanstvenog hoda.Ja znam da postoje sudije koje svoj posao doživljavaju kao lep posao sa finim radnim vremenom, ali isto tako znam da postoje i sudije koji svoj poziv doživljavaju kao priliku da trguju pravdom. To su izuzeci, ali ja ne želim da oni budu ogledalo našeg pravosuđa. Zato podršku za izbor u zvanja treba da dobiju oni kandidati koji su stručni, koji su visoko moralni, časni i koji imaju entuzijazam, imaju motiv da unapređuju srpsku sudstvo. Nadam se je VSS baš zbog takvih kvaliteta na ovaj način sastavio Predlog za izbor sudija i predsednika sudova.S

i da imamo poštovanja prema onima koji su se odvažili da taj teret preuzmu.Evo, mi sad menjamo Ustav da bismo imali pravosuđe po evropskim standardima. Pa po istim tim standardima treba da odredimo i plate sudija i tužilaca. Pa, evo, vi ste rekli da to više nije toliko popularno zanimanje, pa baš zato što su plate nedovoljno adekvatne odgovornosti koje sudije imaju, a imaju odgovornost da sude onako kako zakon kaže, svima jednako, i to u razumnom roku.Socijalistička partija Srbije se zalaže za izgradnju društva socijalne pravde u kojem će postojati jedan efikasan mehanizam za ispravljanje društvenih nepravdi, a taj mehanizam je pravosuđe.Zato apelujem na predsednike sudova koji budu izabrani da budu čvrsta brana svakom pokušaju i svakoj vrsti nedozvoljenih uticaja na sud, a ne da budu deo kanala kojim se ti uticaji vrše.Sudije moraju biti glas zakona i glas struke, koji će sa integritetom, objektivno i nepristrasno sagledavati činjenice i donositi odluke koje će štititi naš pravni poredak, čineći Srbiju zemljom u kojoj svi oni koji je ne poštuju time što krše njeno zakonodavstvo znaju da će kad tad doći pred časnog, stručnog, nezavisnog i nepristrasnog sudiju.Mi socijalisti od sudije očekujemo baš takve osobine i apelujemo da ih neguju tokom celog svog radnog veka, jer bez njih nema uspešnog funkcionisanja pravosudnog sistema. Hvala.

Atlagić** Hvala.Poštovana potpredsednice Narodne skupštine, poštovani predstavnici Visokog saveta sudstva, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću, kao i moje kolege i koleginice, glasati za izbor kako predsednika sudova, tako i onih koji se prvi put biraju na funkciju sudije, zato što ispunjavaju kriterijume i merila za ocenu za izbor sudija kako stručnosti, tako obučenosti, a kako su kolege navele, tako i dostojanstva tako i dostojanstva sudskog.Da li je ova treća karakteristika, da kažemo tako, vrlina sudije, zaista, da li su svi suci ili većina dostojanstveni, to je pod znakom pitanja. To su prethodne kolege danas pokušale i da kažu u kontekstu svih ovih promena koje se dešavaju u post-socijalističkim društvima.Mi smo izgubili autoritet sudije, to je tačno, u zadnjih 20 godina, ali smo izgubili autoritet učitelja, autoritet popa, autoritet predsednika opštine. Dakle, u globalnom društvu, prilikom prelaska na globalizaciju, čini mi se da se nismo držali nekih osnovnih civilizacijskih tekovina koje su prethodne generacije ne samo u zadnjih 200, 300 godina, nego i da tako kažem, i stotinama godina baštinili, a mi nismo prihvatili i dalje razvijali. To se u prvom redu odnosi na vaspitanje.Mi smo proterali iz vaspitno-obrazovnog sistema vaspitanje ima 23 godine i ne možemo očekivati od mladog sudije sada da ima dostojanstvo. Molim vas. To je suština problema. Ne možemo očekivati i popa kakvog smo nekada imali, dostojanstvenog, ne možemo predsednika opštine, dakle tu je suština, ali ove promene ćemo podržati i one svakako pridonose daljem daljem razvoju i unapređenju društva u celini. Ono što je vrlo bitno je da mi sagledavamo naše slabosti u razvoju, da ih ispravljamo u budućnosti kako bi postigli što bolje rezultate i na području sudstva.Kako sam rekao, ispunjavaju oni svi kriterijume. Međutim, idemo malo u zadnjih 10 godina. Da li je u zadnjih 10, 12 godina zaista većina sudija ispunjavala osnovne kriterije, stručnost, obučenost i dostojanstvenost? Ja ću dati neke primere gde ću reći da nisu. Zašto? Stranka bivšeg režima se nije držala kriterijuma i merila, već je izbor sudija vršila isključivo po stranačkoj pripadnosti, Demokratska stranka. Mi smo to razmatrali ovde u prošlom mandatu kod pojedinih sudija, da ih sada ne Dakle, to im je bila pripadnost, čak ne i stručnost.Mi smo imali sudije koje su bile izabrane, a da nisu čak imali visoku stručnu spremu. I nije ni to čudno, jer je bilo sudija i pomoćnika ministra koji je završio srednju stručnu spremu, a bio pomoćnik ministra pravde. To nema nigde u Evropi. Dakle, totalno su nam uništili sudstvo, a da ne govorim o 832 sudije i 200 tužilaca koje su preko noći doveli, i to otežava dalje unapređenje sudske funkcije i pravosuđa u celini.Vi znate, gospođo, pošto se verovatno sećate, neke su sudije umirale od nepravde u ovoj državi. Dakle, umirali su od nepravde, a pojedini izvršili samoubistvo. Po mom spisku, šest sudija do sada je izvršilo u periodu od 2000. do 2012. godine.Kod izbora sudija napravilo se nešto što istorija sudstva ne poznaje, u bivšem režimu. O čemu se radi? Izabrali su mrtvog sudiju za suca, Ljubišu Ristića iz Požege. Da li možete to verovati, poštovani građani Republike Srbije? Predsednica VSS, tada, Nata Mesarević je izjavila da je sa svim kandidatima razgovarala i, samo ne znam kako je mogla razgovarati sa mrtvim sudijom, i utrošila 240 časova na razgovor. Znate koliko je to? Pa više nego jedan mesec dana. Ista ta Nata Mesarović je izabrala Sonju Brkić za sudiju koja je kršila Zakon o sudijama, jer je istovremeno, verovali ili ne, obavljala dužnost

ću samo da kažem da je Izveštaj Evropske komisije za 2010. godinu rekao – reforme koje sprovodi bivša vlast u Srbiji predstavljaju posebnu zabrinutost.

„Reforme koje sprovodi vlast predstavljaju najgoru moguću stvar“, završen citat. To ne piše samo u toj knjizi, nego je čak i beogradska „Politika“ objavila 7. jula 2012. godine.Da vas previše ne mučim, mi idemo u reforme. Da li će biti problema? Biće. Trudićemo se, radićemo, ispravljaćemo greške koje se pojavljuju.Ono što sada želim da kažem, poštovani građani Republike Srbije i uvaženi narodni poslanici, nastavlja se svakodnevna, iz časa u čas satanizacija predsednika Republike, njegove porodice, njegovih roditelja. Sada su ponovo na dnevni red došli otac i majka. Najnovije, od pre dva dana, dakle ove godine, Sergej Trifunović, glumac, najgnusnijim uvredama i psovkama je napao predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i njegovu majku zato što je predsednik Republike spomenuo Aćifa-efendiju, kojeg je domaći sud osudio za zločine zbog ubistva hiljade Srba.

Od 15,5 miliona dinara, oročeno na 12 meseci, a onda je taj investicioni fond transakcijom vratio 10 miliona.

Zašto „pišoje“? Zbog toga što je rekao da će pišati po grobu mrtva predsednika Republike i narod ga od tada, to je izrekao ima dve godine, zove Sergej „pišoje“.Gledajte šta je ovaj čovek radio? Godine 2019. iz Dubrovnika je izvređao našu zemlju, državu Srbiju. Psovao je i lagao na ime predsednika Vučića. On je u Dubrovniku jednom hrvatskom novinaru izjavio, citiram - imamo na vlasti jednu grupu kriminalaca sa osnovnom školom, a poneki i sa srednjom,

u drugoj zemlji o našoj zemlji ovaj čovek i o našim organima vlasti. Nikada ni jedan poslanik SNS ili nekad ranije, dok smo bili jedan deo SRS, niti jednu jedinu reč na ime svoje zemlje ili opozicionog poslanika u drugoj državi nismo govorili. Jel tako, gospodo, iz opozicionih klupa koji sada gledate ovaj televizijski prenos? Dabome da je tako.Iz Dubrovnika Sergej Trifunović, zvani „pišoje“, hvali Šiptare na Kosovu i Metohiji i grdi Srbe na Kosovu i Metohiji, tako da je bez stida i bez srama optužio Srbe i državu Srbiju time što je izjavio, citiram – Vučićev klan na Kosovu i Metohiji ubio je Olivera Ivanovića, završen citat. Da li poštovani građani, kolege profesori univerziteta, kolege studenti, pogotovo vi sa Prištinskog univerziteta, možete verovati da ovakve gnusne laži izgovara ovaj visoki, hajde da kažemo, političar, on je ipak političar, a onda i umetnik itd? Da li on možda zna

u Srebrenici se desio genocid, a u Jasenovcu pokolj, završen citat. Sram da ga bude i kao glumca i kao čoveka.

Sergej Trifunović unazad dve godine to izgovara u Dubrovniku, a prekjuče psuje Vučićevu majku najgnusnijim psovkama koje postoje.E, da vidite o kakvom se bajnom patrioti radi, ali nije samo on zbog vremena, 18 političara iz opozicije su ovako izjavljivali kao Sergej Trifunović, a sada ću vam citirati. On je 31. januara 2019. godine izjavio, citiram: „Kosovo je albansko, a ne srpsko“, završen citat.Pa, neka prodaje očevu, od oca svoga zemlju, a neće našu zemlju i odricati se. Mene samo čudi šta radi tužilaštvo? Ima član Krivičnog zakonika, da ga sada ne nabrajam, po kojem je dužan tužilac da reaguje.Ponovo je pomerio Sergej Trifunović i granicu beščašća lažući da je predsednik države, Aleksandar Vučić, Vučić, u vreme bombardovanja naše zemlje od strane NATO zlikovaca i bombardovanja RTS unapred znao za napad i da je na vreme iz zgrade RTS izvukao svoju majku koja je bila novinarka.Istina je da je majka predsednika Vučića te večeri bila u zgradi RTS. Trifunovića su demantovala dva najveća politička protivnika predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, a to je pokojni sada Slaviša Lekić, donedavni predsednik NUNS-a, koji je rekao, citiram: „Ljudi koji su bili te večeri u RTS tvrde da je majka predsednika Republike bila tu“, završen citat. Željko Pantelić kaže: „U pravu si Lekiću, sedela je preko puta mene te večeri“, završen citat. Da vidite o kakvom se bestidnom čoveku radi, bez morala i bez obraza i trunka, što bi naš narod rekao.Zato je u pravu Biljana Srbljanović, s kojom ja ne delim političke vrednosti nego sam na suprotnoj totalno u političkom smislu strani, kada je rekla za Sergeja Trifunovića 20. januara 2019. godine, citiram i sa ovim bestidnim čovekom ću završiti diskusiju o njemu. Dakle, citiram: „Neoprani i lažljivi Sergej. E to vam je taj vođa protesta. Uvek mi se uvlačio u dupe,

nikada se nije prao, uvek je varao kolege“, završen citat. Zato i nije čudo što ga narod zove, izvinite, ali ja ću zaista demostrirati, kaže: „Jedan gram za odmah, a dva grama za poneti“. Prema tome, nije ni čudo zašto je izgovarao ovakve gnusne reči.Idemo dalje. Ovih dana njegov kolega, ali on svakodnevno, verovali ili ne, akademik Dušan Teodorović, videli ste prekjuče i juče na televiziji pod kontrolom Dragana Đilasa, vređa predsednika Republike Vučića. Opsednut je valjda sa njime, toliku mržnju kada se njegovo ime spomene, valjda nisam video u svom životu nigde ni kod, nekada kada sam radio sa đacima, ni sa studentima ni sa ljudima. Kada se spomene predsednikovo ime onda on trese glavom od mržnje ovako i nije čudo što ga narod zovu akademik „tresoglav“.Šta je taj akademik „tresoglav“ rekao? Pa, taj akademik podržava nasilje u društvu. Dao je podršku da se naša mlađana Nevena Đurić, poslanik SNS u Narodnoj skupštini Republike Srbije, pretuče, zamislite, samo zato što je govorila na

„Roditelji tucite decu na vreme“, završen citat.Gospodine akademiče, deca se ne tuku, deca se vaspitavaju. Ako imate bar malo stida, ako imate bar malo profesorskog morala, gospodine akademiče, verujem da imate, posle ovakve javno izrečene izjave i preporuke, pedagoška javnost Srbije očekuje da podnesete ostavku na funkciju predsednika Odbora za obrazovanje SANU, a ja u srpske obrazovanje SANU, a ja u srpske akademike u većinu, 90%, verujem da će i oni zatražiti njegovu ostavku jer je ovim činom ponizio ne samo ustanovu, nego i svu pedagogiju od vremena Svetog Save do danas u Srbiji.Doktor Srbiji.Doktor Teodorović svakodnevno vređa predsednika Republike, Aleksandra Vučića, rečima nedostojnim jednog kočijaša, a ne akademika. Tako je 23. februara 2019. godine rekao: „Na čelu države je navijač, huligan

doktor Dušan Teodorović je u emisiji „360 stepeni“ 18.07.2019. godine, na televiziji pod kontrolom Dragana Đilasa, narodne poslanike u Skupštini Republike Srbije nazvao „primitivcima“. Njegov kolega Stupar, novinar u istoj emisiji, citiram: „Da je Narodna skupština Republike Srbije štala“, završen citat.Gospodine Teodoroviću i gospodine novinare, možda jesmo primitivci, ali gospodine Teodoroviću, ovi primitivci ovde u ovoj sali nikada nisu niti hoće pobeći pobeći iz zemlje kao što ste vi pobegli za vreme bombardovanja naše otadžbine 1999. godine i to u zemlju koja nas je najviše bombardovala.Vratili ste se kada je završeno bombardovanje i spasili ste svoj tur, ali niste spasili obraz gospodine akademiče, a dostojnost je ono koje sudije treba da imaju, akademici i profesori još veću. To nikada ne bi učinio Aleksandar Vučić kojeg svakodnevno napadate, lažete, izmišljate.Doktor Teodorović je 5. marta 2020. godine rekao da je Aleksandar Vučić Hitler, a građani koji ga podržavaju nacisti i time ste na najprizemniji način, gospodine Teodoroviću, uvredili najveći broj građana Republike Srbije i ne samo našeg predsednika, nego i građane Republike Srbije.Ta moralna gromada od akademika, dr Teodorović, je 22.07.2020. godine rekao, ovo govori o njemu, poštovani građani, ovaj citat, pa citiram: „Kosovo nije sastavni deo Srbije“, završen citat i time zabio nož u leđa vlastitoj državi i svrstao se u red izdajničkih bitangi naše zemlje.Patriotizam, gospodine akademiče, i moral jednog naučnika čine velikim. Oni oplemenjuju nauku baš onako kako su oplemenile srpskog a svetskog Nikolu Teslu, koji je 2. juna 1892. godine studentima u Beogradu rekao prilikom povratka iz SAD, citiram: „Kako čujete i vidite, ja sam i preko mora ostao Srbin gde se istraživanjima bavim. To isto ostanite i vi i da svojim znanjem i radom podižete slavu srpstva u svetu“, završen citat. Dobro zapamtite, gospodine akademiče, ovu rečenicu.Moralna gromada, dr profesor Teodorović, je žestoko napao Zdravka Čolića samo zato što je na otvaranju jednog privatnog hotela pevao predsedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću. Tako je pokazao svoju zaslepljenost i mržnju prema velikom umetniku, a i prema predsedniku države.Moralna veličina i gromada, profesor dr Dušan Teodorović, je napao 23. februara 2019. godine Momčila Bajagića Bajagu samo zato što je pevao na Vesićevim koncertima i slikao se ovde, kako on kaže, u Beogradu sa varvarima. varvarima. Nazvao je nas da smo varvari, to je preneo jedan list pod kontrolom Dragana Đilasa.Moralna gromada Dušan Teodorović je napao Aleksandra Vučića samo zato što je bio inicijator podizanja spomenika Stefanu Nemanji. Mudri, predobri akademik je kazao, citiram – spomenik znači ubijanje istorije Stefanu Nemanji i srpskog naroda, završen citat. Zamislite poštovani građani zamenu teza i zamenu vrednosti.Da pustim na miru sada ovog našeg akademika, ja verujem da on ima toliko morala i da će on podneti ostavku.Javila se prekjuče ponovo prof. dr Srbijanka Turajlić. Ta se ne skida sa TV ekrana pod kontrolom Dragana Đilasa. Profesor dr Turajlić je napala i podizanje spomenika Stefanu Nemanji. Ona je rekla, citiram – spomenik Stefanu Nemanji je monstruozan i treba ga srušiti i ukloniti sa Savskog trga u Beogradu, završen citat.Gostujući na N1 rekla je da ovaj monstruozni spomenik je, citiram – nešto čega se svako normalan treba da stidi. Evo, ja se ne stidim, pa vi proglasite mene kako hoćete. To mi je jedan od najlepših poklona koja je ova država mogla dati u mom životu podizanje tog spomenika. To je takva, citiram dalje - naglašavam, citiram – takva bruka za ovaj grad i sramota koju će generacije nositi ako se spomenik ne ukloni, završen citat. Dabome da se neće spomenik ukloniti.Citiram dalje njene izjave – zar je ovaj narod, ova zemlja propala do te tačke da se u 21. veku može namestiti u gradu nešto tako monstruozno, završen citat. Ovo nisu radili ni najokorelije ustaše, dakle ne Hrvati, nego ustaše u Hrvatskoj, koji su se javljali prilikom tom spomenika, a čini mi se da je ona imala vezu sa njima i jedan deo opozicionih lidera.Spomenik Stefanu Nemanji utemeljivaču srpske srednjovekovne države je, poštovani građani, najlepši dar srpskog naroda i države poklonjene zadnjih 800 godina i putokaz svojim budućim naraštajima da vole da brane svoju Srpsku Pravoslavnu Crkvu i svoju srpsku državu. Spomenik je podignut za vreme srpskog vladara Aleksandra Vučića gospodnje 2020. godine, siguran sam kao istoričar da će letopisac zapisati ovakve reči.Zašto smeta spomenik Stefanu Nemanji prof. dr Srbijanki Turajlić? Prvo zato što je podignut srpskom svetitelju, zato joj smeta. Smeta joj zato što je spomenik Stefanu Nemanji radio, izradio ruski vajar. Smeta joj zato što je inicijator podizanja spomenika bio predsednik Aleksandar Vučić. To joj najviše smeta i smeta joj zato što je spomenik dobro za pamćenje srpskih budućih generacija.Spomenik Stefanu Nemanji, utemeljivaču srpske srednjovekovne države, najlepši dar srpskog naroda i države gospodnje 2020. godine svim žrtvama palim kroz 820 godina za svoju otadžbinu i za svoju Srpsku Pravoslavnu Crkvu i srpski narod i putokaz budućim generacijama da vole i unapređuju, čuvaju i brane svoju otadžbinu, svoju Srpsku Pravoslavnu Crkvu i srpski narod. Spomenik je postavljen, kako rekoh, za vreme srpskog vladara Aleksandra Vučića i dodajem reformatora, graditelja i branitelja srpskog naroda i svih građana Republike Srbije.Poštovani narodni poslanici, uzeću još malo vremena već kada sam sada uzeo da kažem nekoliko reči o Draganu Đilasu, inače u narodu znanom kao Điki mafija. Taj Điki mafija se sastao u Makedoniji 8.2.2019. godine sa kriminalcima i kradljivcima gaća gde su se dogovarali o funkcionisanju opozicije i rušenju Aleksandra Vučića i dovođenju na vlast Đikija mafije sa svojim pajtosima. U tu svrhu, verovali ili ne, dobili su finansijska sredstva kako bi finansirali „1 od 5 miliona“ sa ciljem zbacivanja sa vlasti, ali ovi su ih prevarili pa su osnovali stranku i idu na izbore.Dragan izbore.Dragan Đilas i Marinika Tepić, inače Marinika politički električni zec Dragana Đilasa, pljuvali su na žrtve Jasenovca, verovali ili ne. Oni su u duetu lajkovali objavu jednog tviteraša u kome se navodi da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, citiram – bolesnik i da treba da se leči samo zato što je rekao da je gledao film Gage Antonijevića „Dara iz Jasenovca“ jer je, kako je naveo, predsednik težak i važan za naš stradalni srpski narod. Ovog tviteraša posebno je razbesnelo to što je predsednik Srbije izjavio da se realizacija filma desila na njegovu inicijativu.Đilas se obrušio ne samo na žrtve Jasenovca nego svih onih koji nešto lepo kažu o Republici Srbiji. Tako se Đilas obrušio i na ambasadora u Srbiji, Godfija samo zato što je hvalio SNS i Aleksandra Vučića. Đilas je kazao, citiram – on će završiti, ambasador, mandat koji će imati smisla samo ako otvori neki etno srpski restoran negde u Americi pošto se uglavnom bavio obilaskom kulinarskih delatnosti i Aleksandrom Vučićem, završen citat. To kaže Điki mafija, veliki patriota ove zemlje.Điki mafija od 619 miliona evra se stalno bahati sa novcem, poštovani građani, vašim novcem. On je kazao, citiram – platio sam četiri hiljade evra hotel noćenje, jednu noć, a mogu da platim i 17 hiljada evra za jednu vilu za jednu noć na moru i patike od pet hiljada evra, završen citat. Odakle vam novac, gospodine Đilas? Ja znam šta ćete vi reći na svojim tajkunskim medijima. Reći ćete – radom, a ja vas pitam – lice građana Republike Srbije, čijim radom, čijim kada ste pre stupanja u politiku bili običan gologuzan?Vi, gospodine Đilas, svakodnevno vređate predsednika Aleksandra Vučića samo zato što svakodnevno gradi Republiku Srbiju. Tako ste gostujući na svojoj N1 televiziji izvređali predsednika kada je Đilas rekao, citiram – Vučiću, ti si lud, završen citat. Na opomenu njegove novinarke – hoćete li prestati sa tim, Điki mafija odgovara – pojačaću to govoreći tri puta – Vučiću ti si lud, završen citat.Gospodine Đilas, verovatno je lud zato što nije pokrao kao vi 619 miliona evra evra ili zato što svakodnevno sa građanima Republike Srbije gradi škole, bolnice, autoputeve, ceste, mostove, tvornice, železničke pruge.Poštovani građani, na kraju, dok Dragan Đilas svakodnevno i dalje pljačka Srbiju, a ja verujem da tužilaštvo i drugi organi rade svoj posao i da će to staviti na određeno mesto, dok Đilas svakodnevno puni račune po raznim destinacijama u 17 zemalja i preko stotinu svojih računa dotle Aleksandar Vučić iz dana u dan svakodnevno vodi politiku mira, politiku bezbednosti svih naših građana, politiku zdravlja svih naših građana ne samo u Srbiji nego i regionu i šire, politiku ekonomskog napretka i politiku modernizacije Republike Srbije, a to sve radimo zbog budućnosti naše dece. Hvala.

upravo zato što je dana 19. septembra 2021. godine u Narodnoj skupštini jasno, otvoreno i svesno pretila poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije, znači, ovde, pod ovim krovom, na javnom slušanju.Tom prilikom je izgovorila sledeće vezano u vezi ustavnih promena, da će proći kontrolu pre svega poslanika u Narodnoj skupštini, ali plašim se da možda i neće. Ukoliko ne prođe, sve ovo što smo sad pričali, ovo nije da kažem neka vrsta pretnje, ali jednostavno moraćemo da odustanemo od nekog pozitivnog pristupa i postupanja.Predstavnik

ima pravo da na ovakav način demonstrira pretnju i silu u Narodnoj skupštini i to prema poslanicima Skupštine Skupštine Republike Srbije stavljajući u izgled izvesnost zloupotrebe svog položaja prema poslanicima, čak dovodeći u izvesnost da postoji organizovana grupa koja je spremna na takvo postupanje.Ovim je učinjena tolika povreda etičkog kodeksa tužilaštva i ozbiljnih povreda Krivičnog zakona više nego dovoljnih da da sama podnese ostavku na funkciju koju vrši ako već Državno veće tužilaca nije imalo snage i želje da ovo procesuira.Posebnu težinu ovom njenom iskazu i iskazanim pretnjama daje činjenica da je poštovana i uvažena koleginica dugogodišnji tužilac, da joj je ako ništa drugo profesija naučila o težini i ozbiljnosti svake izgovorene reči, a na nekim suđenjima kojima sam prisustvovao video sam da je bila nemilosrdna

ali zato kada se o nečemu izjašnjavaju poslanici koji inače nisu pravnici ili kolege pravnici koji nemaju dugogodišnje iskustvo u nekoj nijansi se pogrešno izjasne u svom zanosu, tako da kažem nešto možda i pogrešno kažu, onda nastane jednodušna kanonada svih nevladinih organizacija izuzetno dobro finansiranih iz inostranstva.Žao mi je što ovo nije tačka dnevnog reda i ovim se ujedno izvinjavam uvaženom kolegi Ranku Maksimoviću, javnom tužiocu u Osnovnom tužilaštvu u Kuršumliji kojem će ovom odlukom, kada je budemo izglasali, prestati funkcija javnog tužioca, jer je ispunio uslove za penziju i želim mu da u zdravlju, u toj penziji zasluženoj dugo, dugo uživa.Što se tiče predloga

predlažući ove kolege imao posebno u vidu njihove organizacione sposobnosti.Imamo mi dosta predsednika sudova koji su jako sposobni i jako dobro organizuju rad sudova ali imamo i primera sasvim suprotnih. Ja se nadam da se ovim kolegama neće desiti da svoju nesposobnost prikrivaju tako što će nalagati sudijama koje su pretrpane enormnim brojem predmeta da predmete koje su prinuđeni da zakazuju i zakazivali su za 2023. godinu prezakazuju za 2022. godinu iako je potpuno svestan, kao i sve te sudije koje to budu učinile da je nemoguće da se ta suđenja održe.To što nije sposoban da obezbedi dovoljan broj pripravnika, volontera, stručnih saradnika i organizuje posao je nešto o čemu treba da povede računa Državno veće tužilaca. Inače, radi se o predsedniku Trećeg osnovnog suda u Beogradu, da ne ostanemo nedorečeni.Ja se nadam da ove nove kolege i predsednici sudova neće svoju obavezu, kada je u pitanju zaštita građana Republike Srbije i prava na pravično suđenje i ponašati se kao predsednik Drugog osnovnog suda, do duše, ona je tu obavezu delegirala svojim zamenicima, gde osam godina punih ne odlučivanja po predlogu za izvršenje pravnosnažne sudske odluke smatra da nije prekršeno suđenje u razumnom roku.Danas je poverilac povukao predlog za izvršenje i prigovor koji je stavio jednostavno ne očekujući više da će od suda uspeti uspeti da dočeka ono što je trebalo da bude završeno bar pre sedam godina, ako ne i u roku od tri i kratkim rokovima koji su zakoni u to vreme obrazlagali. Čak se i dužniku smučilo, pa je dobrovoljno izvršio obavezu. Eto, dotle smo došli u srpskom pravosuđu na nekim mestima zato što se bavimo nekim stvarima koje nisu na mestu.Veliko mi je zadovoljstvo iako će možda biti poslednji od sudija kojeg će birati ova Skupština, ukoliko se budu usvojile ustavne promene na način na koji se o tome bar za sada govori. Veliko mi je zadovoljstvo da se to ne desi, jer ako se desi, gospodin Igor Nikolić treba da zna, ako bude ovo poslednji izbor u mandatu i pre ustavnih promena, gde je poslednji od sudija u Srbiji koji je izabran sa legitimnim pravom da donosi odluke u ime naroda, ali o tom po tom, kada dođe vreme za raspravu o ustavnim amandmanima, a biće vrlo brzo.Jednostavno, brzo.Jednostavno, poslanici Skupštine Republike Srbije imaju pravo da komentarišu sudske odluke. Ono sa čime se ne slažem apsolutno je komentarisanje sudskih postupaka koji su u toku u bilo kom vidu i obliku, kroz medije i ostalo, ali moram da kažem da taj fajt i to ponašanje nisu započeli poslanici. Počele su neke sudije, pre nekoliko godina. To su zataškavali predsednici sudova koji i ni danas suprotno Poslovniku o radu, dozvoljavaju da daju izjave, bez posebnog odobrenja i ne pokreću postupke protiv njih, pa onda ako se oni koji primenjuju zakon ponašaju suprotno od toga, nemojte baš očekivati da građani Republike Srbije koji se svakodnevno žale, mnogi sa opravdanim razlozima, mnogi samo zato što pogrešno misle da su u pravu, žale poslanicima koji su ovde prinuđeni da reaguju.Prema tome, ako pravosuđe očekuje da će poslanici u Skupštini Republike Srbije, pa čak i ako se Ustav bude promenio onako kako se najavljuje, nemo slušati i nemo čitati i ne reagovati na nepravdu koju uočavaju, onda se ozbiljno greši.Iako nije tema ovoga danas, ali tužilaštvo ima pravo i obavezu da pokreće postupke na osnovu činjenica koje sazna i iz medija. Ne znam da li je tužilaštvo preduzelo do sada, pa čak ni mnogo puta ni po prijavama koje su podnete, gonjenje protiv izazivanja rasne, rasne, verske i druge netrpeljivosti koje smo svedoci ovih dana i o čemu se izuzetno mnogo priča.Ovde oni koji pokušavaju da izazovu rasnu mržnju, versku mržnju, nacionalnu netrpeljivost, oni koji pljuju po liku i delu generala Mladića, treba da budu procesuirani. Tužilaštvo ćuti, a ima saznanja. Ćutalo je i u mnogim drugim postupcima, pa nije ništa iznenađujuće.Ali, neka znaju i oni danas i za svagda da ni jednim zakonom u Srbiji ne postoji obaveza bilo kog građanina Srbije da priznaje odluku Haškog tribunala. Međunarodnog suda pravde, stalnog, da, ali odluku Haškog tribunala nemamo obavezu da priznamo na bilo koji način, niti da je prihvatimo. Niti zbog komentarisanja takvih presuda može bilo ko da snosi odgovornost. Taj sud je izmišljen, napravljen, plaćen da od građana Republike Srbije napravi sliku o genocidnom narodu, da opere tuđu genocidnu prošlost iz prethodnog veka za neku budućnost, ali to mi nećemo dozvoliti. I ne samo mi, očigledno je da mnogo veći eksperti i znalci nego što sam ja i bilo ko u ovoj sali su rekli da u Srebrenici nije bilo genocida, pa ma šta nažvrkljali na tom parčetu papira tamo u u Hagu kada je u pitanju presuda Ratku Mladiću.Drugarice i drugovi, dame i gospodo, pravosuđe je bitan segment našeg društva, ali onoliko koliko sudije i tužioci sami sebe poštuju, koliko vode računa o svom ponašanju u sredini u kojoj žive, toliko ih građani Republike Srbije takođe poštuju. Poštovaćemo ih i mi, ali smo dužni da u ime građana iznesemo svaku relevantnu kritiku.Što

mnogi, čija imena sada mogu ređati ali je kratka ova sednica za to, su heroji ovog naroda, čast i ugled vojske Srbije, Republike Srbije su sačuvali. Mlađi naraštaji treba da se ugledaju na njih. Istoriju treba da učimo na istoriji naših dedova, naših očeva, ovih ljudi koje sam pobrojao, a ne na osnovu onoga što hoće nevladin sektor da nam dovede i nametne, plaćen od strane onih koji Srbiji ne žele dobro, a to je lažna haška istina. U borbi protiv lažne haške istine, pravosuđe umesto da nam pomaže, nekad imam utisak da nam i odmaže. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Komlenski.Poslednji prijavljeni narodni poslanik Marijan Rističević. **Marijan Rističević** Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, svakoga dana kada ulazimo u Narodnu skupštinu, kada pogledamo desno vidimo Karađorđa. Ja kao predsednik Narodne seljačke stranke sa poštovanjem pokažem tri prsta, zato što su modernu srpsku državu ponovo zanovili seljaci. Da je to dopalo drugosrbijanaca, ja verujem da mi državu danas ne bi imali.Kada bacim pogled na levu stranu, vidim cara Dušana. Žao mi je što nema i Svetog Save i Zakonopravila, ali ima cara Dušana i Zakonik koji drži iznad razmena. Ali, sem Zakonika, ako ste primetili, drži i topuz. Time hoće da kaže da zakoni koji su napisani i usvojeni, bez moći da budu sprovedeni, nisu nikakvi zakoni. Taj topuz je moć da zakon bude sproveden.To su bili moderni srpski zakoni, kao i Ustav iz 1835. godine. Bio je najmoderniji evropski ustav u to vreme. tadašnja srpska vlast naterana, zbog preteranih ljudskih prava koje je taj Ustav garantovao, da bude povučen.Danas mi ovde treba da se setimo i Cavtata i Valtazara Bogišića, koji kaže - zakon je za svakoga zakon,

zakonom garantovano pravo da prate televizijske prenose sa liste najznačajnijih događaja od interesa za sve građane u Republici Srbiji.

To garantuje zakon, član 64. To je ono što car Dušan drži ovde. To je ono što smo mi usvojili umesto cara Dušana,

ta nezavisnost sudstva nije božanska, jer on podseća nas da proverimo zašto ta moć u sudovima koja leži nije sprovela taj zakon, zašto su građani Republike Srbije bili lišeni gledanja prenosa svoje fudbalske reprezentacije, što im je zakon garantovao, član 64, koji kaže da takve prenose mogu da prenose televizijski kanali koji pokrivaju celo tržište Republike Srbije, kao zonu pokrivanja, i imaju slobodan pristup, što znači da može na antenu?Tako da mi stariji pamtimo, to je Zakon o elektronskim medijima, gospodo sudije, član 64. lista najvažnijih događaja, REM objavio regulator, što je po zakonu. REM se stara, mi poštujemo nezavisnost tog regulatora, ali zakon kaže da regulator mora da obezbedi da prenos fudbalske reprezentacije može da bude dostupan svim građanima.Mi smo lišeni tog prava, zakonom garantovanog prava. Sudovi ćute. To što je fudbalska reprezentacija igrala, polovina građana ne zna, polovina građana nije videla trenutak kada je Mitrović dao gol. Videli smo Radanovića, videli smo videli smo Džajića svojevremeno, videli smo Katalinskog, videli smo Karasija. Mitrovića polovina građana, pretežno iz ruralnih sredina, a ja sam zaštitnik seljana, barem mislim da sam zaštitnik seljana kao predsednik Narodne seljačke stranke, nisu mogli da gledaju iako im zakon dade, ali neko ote. Taj neko se zove „Junajted medija“ koja je postala sveta krava.Toliko smo dopisa napravili Tužilaštvu, REM-u, itd. Toliko smo se trudili, neki od narodnih poslanika, međutim, gospodine Martinoviću, nije vredelo. Niko nije želeo da obezbedi, a imali su moć, da obezbedi zakonom garantovano pravo

bi trebalo da mogu da gledaju. Međutim, to pravo građani Republike Srbije i Srbi koji žive u regionu nisu imali, mada kaže – što ti zakon dade niko ti ne ote. Prema tome, postoje i druge izreke. Zakon je za svakoga zakon. Očigledno za Šolaka i Đilasa taj zakon ne važi.More smo dopisa napisali. Ne samo da je prekršen Zakon o elektronskim medijima, već i Konvencija o prekograničnim televizijama. Zakon o oglašavanju, član 27. koji kaže da televizije koje reemituju, a to tvrde ovi iz „Junajted medije“, da reemituju programe iz Luksemburga, nemaju pravo na reklame, sem onih izvornih koje idu u Luksemburgu. Emitovana je gomila reklama. Time su stečeni nezakoniti prihodi na štetu građana Republike Srbije kojima nije omogućeno da gledaju prenos utakmice svoje reprezentacije.Prema tome, korist su ostvarili. Broj pretplatnika je porastao. Kad su ljudi videli da ne mogu da prate televizijski prenos svoje reprezentacije na kanalima za koje zakon kaže da će prenositi tu utakmicu, onda su brže bolje išli na „Eon“, „Total“, „SBB“, išli su na „Junajted mediju“, na Šolaka. Zato Šolak vozi tri aviona.On vozi tri aviona, dame i gospodo, zato što pravosuđe i REM na ove zakone koje mi donesemo, ono što car Dušan drži – moć mora da bude sprovedena. Kod nas izgleda ne mora, izgleda zakon važi samo za pojedine, za domaće medije koji moraju da poštuju pravila i koji su registrovani ovde. Oni koji su fiktivno registrovani u Luksemburgu i koji služe da Šolak ima tri falkona, tri aviona, pljačkajući na određeni način domaće medije. Kažu – vladavina prava. Da li vladavina prva važi za elektronske medije ili to kad Šolak radi nema vladavine prava?Nemaju građani pravo na prenos, nemaju pravo na vladavinu prava, mogu da se krše zakoni o elektronskim medijima, Konvencija o prekograničnoj televiziji, Zakon o oglašavanju, Zakon o zaštiti konkurencije i svi se prave nevešti. Šta ja treba da posumnjam? Da su svi u lancu, a nisu, samo su pojedini podmićeni.Dok elektronski mediji kroz otimanje reklama, ako neko emituje reklame, a na to zakonom nema pravo, on uzima deo prihoda domaćim medijima koji treba da se izdržavaju od tih prihoda, bez prihoda nema slobode medija, tako bitno utiču na slobodu medija i na vladavinu prava. Pri tome, imaju podršku određenih evroparlamentaraca. Jel tako? Imaju podršku i domaćih drugosrbijanaca koji to eksploatišu. Zato kažem – mi nemamo problem sa opozicijom, već imamo problem sa Šolakovim i Đilasovim biznisom, jer oni koji imaju moć da sprovedu zakone i kazne ih u tom kršenju ne žele to da urade.Ja ću da podnesem krivičnu prijavu krivičnu prijavu protiv osoba funkcionera iz REM-a i protiv odgovornih lica iz „Junajted medije“, „SBB-a“ i „Totala“ zato što su lišili i dopustili da građani Republike Srbije budu lišeni tog užitka, tog uživanja da vide trenutak kada golom Aleksandra Mitrovića nanosimo poraz evropskom prvaku? To je jedan od najvećih uspeha naše reprezentacije. Reprezentacija se zove zato što reprezentuje srpsku državu i srpski narod. To srpski narod u polovini situacija, onaj patriotski raspoložen koji živi na selu, nije imao pravo da vidi zato što oni koji imaju moć da nateraju Šolaka i Đilasa da sprovode zakon oni to ne žele, nego im čak pomažu u kršenju zakona i zakonitosti.Ima

ne znam da li je bio Srbin, ali znam da je napisao Imovinski zakonik Crne Gore, i to dobar zakonik, ja ga poštujem bez obzira koje je bio nacionalnosti, zato što ima dobre izreke, izreka koja kaže: „Najveća nesreća je kada neko od zla dijela svog još kakvu korist ima“.Znači, sem što su zlo delo nadneli da ovi ne mogu da gledaju prenos, mogli su makar tu najznačajniju utakmicu, jer su dve kvalifikacije već isprofitirali, mogli su tu najznačajniju utakmicu da puste. No, nisu hteli. Do kraju su išli. Malo im bilo, nikad im dosta nije bilo, što bi rekao Saša Radulović. Nisu hteli da puste prenos. Imali su korist od toga, a objasniću vam kako.Ne samo na svojim fiktivno registrovanim Luksemburg kanalima da emituju reklame suprotno članu 27. Zakona o oglašavanju, već prekrajaju i Foksove kanale, Cinestar kanale, prekrajaju još deset, petnaest kanala ubacujući reklame i na takav način nanoseći problem i tim kanalima jer su to bili prekogranični kanali. Ubacivanjem reklama oni gube status reemitovanja. Oni dnevno emituju 200 hiljada sekundi reklama. Samo da je po dva evra, na RTS-u kada je prenos je 100 evra reklamni sekund, a neka su i dva

vam kažem odmah od kojih para on kupuje falkone i od kojih para se finansiraju razne organizacije u Srbiji, da bi rušili ne vlast, nemam ništa protiv, već da bi rušili na određeni način i ugled države Srbije, što su uspeli kroz ove ove nezakonite prenose koje im zakon ne dade, ali oteše. Dakle, profitiraju od zla dijela svog i svi mi to gledamo, kako oni uzimaju 150 miliona evra godišnje i ulažu, nadomeštaju ono korito. Znate ono donatorsko korito za „en-dži“ organizacije koje ratuju sa muralima itd, koji kažu da je Srbija duboko potonula u fašizam. Srbija koja je izgubila

u kome su podigli simbol jednom odlikovanom fašisti Acif efendiji!Gde je ona moć tužilaštva i sudova da sprovedu zakon i da kažu da se mora ukinuti odlikovani fašista od Hitlera gvozdenim krstom? Ne, mi smo dopustili da neko ko štiti to dođe u Beograd i da kaže da je jedan komunistički general u stvari bio fašista, iako su njemu fašisti ubili oca. Mi smo potonuli u fašizam zato što jurišaju na korito donatora, ono međunarodno. Izgleda se to skratilo koritance iz koga se, da tako kažem, moram, ja sam seljak, plastično da kažem, iz koga se loče, pa nadomeštavaju parama od nezakonitih reklama i prihoda Đilas i Šolak i tako podižu bunu.Imali ste u julu ovde pobunu sa devet pripremljenih kamera. Kao sve je bilo spontano, samo je devet kamera bilo oko Skupštine, gde su navodili demonstrante gde ima najmanje policajaca, gde treba praviti haos, gde treba lupati ovu Skupštinu. Koliko je tih ljudi koji su kršili tada zakon privedeno pravdi na višegodišnje robije? Onaj ko baci kamen od kilogram na policiju, to je pokušaj ubistva službenog lica u obavljanju službene radnje. Recite mi, koliko je ljudi odgovaralo za to? Vrlo malo.Zato malo.Zato ja podržavam ono što je Valtazar Bogišić rekao – Najveća nesreća je, i to morate gospodo sudije prekinuti, kada neko od zla dijela

Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja pitam da li reč želi neko ko nije iskoristio svoje pravo po Poslovniku? (Ne.)Saglasno članu 98. stav 4. zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka 7. 8. i 9. dnevnog reda.Određujem pauzu do 15.00